(HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Prijedlog Odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije - Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Predlagatelj Vlada. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Jozo Sarač će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi saborski zastupnici. Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti i Statutom Hrvatske energetske regulatorne agencije određen je način imenovanja predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Ovim prijedlogom Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 16. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti predlaže Hrvatskom saboru razrješenje članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Dunje Trakoštanec Jokić s obzirom na istek razdoblja mandata na koji je imenovana. Također, predlaže imenovanje nova 2 člana Upravnog vijeća i to gospodina Zdeslava Matića za razdoblje od 1. listopada 2011. godine do 30. rujna 2016., što ukupno čini razdoblje od 5 godina. I gospodina Dalibora Pudića na mjesto člana Upravnog vijeća nepopunjeno od 1 listopada 2010., a za razdoblje preostalog dijela mandata do 30. rujna 2015. godine, što ukupno čini razdoblje od 4 godine. Kriteriji imenovanja članova Upravnog vijeća određeni su Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti te želim naglasiti da predloženi kandidati zadovoljavaju svim zakonskim utvrđenim kriterijima. Sukladno navedenim zakonskim odredbama, a budući da su se u svom dosadašnjem radu uglavnom u energetskom sektoru predloženi kandidati istaknuli na stručnom, znanstvenom i poslovnom području ispred Vlade RH predlažemo gospodina Matića i gospodina Pudića kao kandidate za članove Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Hvala na pažnji. **Šeks, Vladimir Hvala na